Vladimir (HDZ)** Sljedeću točku budući da su i ministar i državni tajnik službeno spriječeni ćemo pomaknuti a i narednu točku Prijedlog nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti, u pola dva je sjednica odbora pa ćemo iz tih razloga da se sjednica održi promijeniti redoslijed. I idemo na sljedeću točku 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, zakonodavstvo, europske integracije, pravosuđe, Ustav, poslovnik i politički sustav, ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici! Tri su razloga zbog kojih Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku i to po hitnom postupku dakle u jednom čitanju. Sve tri promjene odnose se na pojednostavljenje postupka, dakle doprinošenje njegovom ubrzanju a samim tim i konačan cilj učinkovitosti kaznenoga postupka. Jedna od promjena odnosi se na uvođenje suvremenih metoda komunikacije i u kazneni postupak. Naime, svjedoci smo da tehnologija suvremene metode komunikacije prodiru u spekt zapravo života, poslova i tome se ne može obraniti niti treba, dakle i te metode se uvode i u sudske postupke, dakle i u kaznene postupke. ova promjena koja se predlaže izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku odnosi se zapravo na omogućavanje provedbe dokaza putem audio video konferencije odnosno telefonske konferencije. Korištenje ovih suvremenih tehnologija već je uvedeno u naš pravni sustav i omogućeno je Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima. Međutim, da bi se detaljnije propisalo i odredilo uvjeti i postupak, način i vrijednost dokaza prikupljenih putem ovog puta, dakle pravne pomoći pružane putem audio video konferencije odnosno telefonske veze bilo je potrebno to učiniti i ovim zakonom i zato se ovim zakonom predlaže uvođenje nove glave XIVa. Kojom se regulira pitanje ove pravne pomoći. Moram reći i naglasiti da se dokazi prikupljeni recimo iskaz svjedoka ili stranke prikupljen putem ove metode komunikacije može koristiti samo uz pristanak saslušane osobe i stranaka. Inače, ova promjena je u skladu sa preporukama Europske komisije koja predlaže da se unutarnjem pravu radi ubrzanja postupka osobito za kompleksne predmete teških kaznenih djela počinitelji i svjedoci mogu saslušavati putem ove metode i to je nešto što su već, što je već niz zemalja uveo u svoje pravne sustave. Druga promjena odnosi se na proširenje kataloga kaznenih djela u kojima je moguće provesti posebne …/Govornik se ne razumije./… propisane člankom 181. stavkom 2. Naime, sada u ovom trenutku po važećoj odredbi tim katalogom nisu obuhvaćena neka korupcijska kaznena djela koja su kao takva određena međunarodnim pravnim konvencijama i koje koje je Republika Hrvatska u međuvremenu ratificirala. To se poglavito odnosno na kazneno-pravnu konvenciju, Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije i Konvenciju o kibernetičkom kriminalitetu, tako da se ovim prijedlogom zakonom predlaže ovaj katalog tijela proširiti i omogućiti da se posebne iznimne mjere propisane zakonom odnose i na kazneno djelo primanja mita u gospodarskom poslovanju i davanja mita u gospodarskom poslovanju i davanja mita u gospodarskom poslovanju, to je inače raščlanjeno kao posebno kazneno djelo izmjenama Kaznenog zakona iz 2004. godine, zatim zlouporabe položaja i ovlasti te u skladu sa spomenutom Konvencijom o kibernetičkom kriminalitetu da se proširi katalog i na kaznena djela računalnog krivotvorenja, povrede tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava, te dječje pornografije na računalni sustav ili mreži. I konačno treća promjena koja se predlaže ovim zakonom odnosi se na određivanje pritvora u fazi istrage. Naime, sada se konkretno se promjena odnosi na to tko u fazi istrage, tijekom istrage može odlučiti o produljenju pritvora. Prijedlog je koji se u praksi pokazao potrebnim i korisnim da kad je pritvor određen, a predlaže se ističe rok pa se predlaže, odnosno potrebno je odrediti njegovo produljenje da to učini istražni sudac sam, po službenoj dužnosti ili na prijedlog državnog odvjetnika, a ne kako je to do sada propisano sudsko vijeće. Naime, riječ je o sucu koji može procijeniti postoji li razlog za pritvor, a sadašnje rješenje kojim je to nadležnost sudskoga vijeća je ne doprinosi učinkovitosti postupka. Ti su predmeti hitni, predmet se seli sa županijskoga suda, ako je riječ o žalbi, na Vrhovni sud i sama slanje predmeta sa jedne instance na drugu dolazi do, dolazi se do gubitka vremena i dakle opasnosti su rokovi, stoga se predlaže radi učinkovitosti i efikasnosti da se u ovakvim situacijama to povjeri istražnome sucu. Evo, uvažene dame i gospodo zastupnici ovo je u kratkome i bitnome ono što se predlaže ovim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Zahvaljujem. Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, europske integracije, pravosuđe? Predsjednik odbora Emil Tomljanović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 46. sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. srpnja 2006. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženim izmjenama reguliraju tri bitna pitanja, dakle trajanje pritvora u stadiju istrage, uporaba suvremenih oblika komunikacije pri provedbi pravne pomoći i dopunjuje se katalog kaznenih djela za koja se mogu provoditi posebne izvidne radnje. U raspravi je većina članova podržala predložene mjere, predložene izmjene i dopune jer će one doprinijeti učinkovitosti kaznenog postupka. Na konačni prijedlog zakona članovi odbora iznijeli su sljedeće primjedbe, prijedloge i mišljenja. Mišljenje je da predloženo rješenje iz članka 1. konačnog prijedloga kojim bi žalbe na rješenje o pritvoru rješavalo vijeće županijskog suda umjesto Vrhovnog suda Republike Hrvatske, neće samo po sebi doprinijeti povećanje efikasnosti postupanja kako je to navedeno u obrazloženju prijedloga nego se mora ustrajati na poštivanju naravno zakonskih rokova sadržanih u samom prijedlogu. Istaknuta je važnost i podržano uvođenje pravne pomoći putem audio-video konferencije te putem telefonske konferencije i predloženo je da se dopuni katalog kaznenih djela za koje se mogu provoditi posebne izvidne mjere kaznenim djelom računalne prijevare, dakle članak 224.a Kaznenog zakona i kaznenim djelom protuzakonitog posredovanja, članak 343. Kaznenog zakona dok se sa nekim drugim prijedlozima za proširenje kataloga kaznenih djela može pričekati do sljedeće najavljene izmjene ZKP-a. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 8 glasova za i 2 suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku sa sljedećim amandmanom, s tim da je amandman predložen jednoglasno. Dakle, u članku 5. točci 2. članka 171. iza riječi: "223.a Kaznenog zakona" dodaju se riječi: "računalne prijevare", a iza riječi: "338. Kaznenog zakona" dodaju se riječi: "protuzakonitog posredovanja članak 343. Kaznenog zakona". Uz obrazloženje, dakle ovaj amandman potrebno je usvojiti radi usklađivanja zakona sa Konvencijom o kibernetičkom kriminalu koju je Hrvatski sabor usvojio na sjednici od 3. srpnja 2002. godine, se ne razumije./…, dakle specijalne istražne mjere u odnosu na sva ozbiljna korupcijska djela i na sva kaznena djela povezana s korupcijom. Hrvatskog sabora na 64. sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je rečeni prijedlog zakona raspravio na temelju nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je u raspravi podržao prijedlog predlagatelja da se zakon donese po hitnom postupku, jer se njime usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnim stečevinama Europske unije i doprinosi ubrzanju i učinkovitosti kaznenog postupka. Nakon rasprave odbor je većinom glasova, 5 glasova za i 2 suzdržana predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Klub HNS-a pomalo je razočaran činjenicom da se opet ide u vatrogasne mjere i da se rade neki postupci u promjeni zakona koji su možda i potrebni jer ih diktiraju trenutačne okolnosti, međutim ovakve promjene od trenutka do trenutka i od potrebe do potrebe, zapravo naglašavaju pravnu nesigurnost u državi i govore o tome da nismo sasvim sigurni, odnosno da vlast nije sasvim sigurna što sve stoji pred njom i što sve na ovom planu ili na nekim drugim planovima zapravo treba napraviti. Reagira se onda kad situacija to zahtijeva, naprave se izmjene koje su neposredno potrebne ovog trenutka, al' ne razmišlja se dalje o budućnosti, čini mi se da je ovaj prijedlog dobra ilustracija toga stanja. Radi se o tri aspekta promjene ovog, zapravo najvažnijeg zakona u kaznenom zakonodavstvu, pored naravno temeljnog, jer govori o tome kako se stvari odvijaju, jedno je reguliranje istražnog pritvora. Kako sad stvari stoje istražni pritvor na početku određuje istražni sudac, produljenje toga određuje Vijeće sudsko, pa tako sve do 6 mjeseci a žaliti se na to može, o žalbi odlučuje Vrhovni sud. Ovaj prijedlog daje ingerencije istražnom sucu da bez ikoga, sam, po svom nahođenju raspoređuje odnosno određuje pritvor u naravno zakonom propisanim okolnostima unutar ovih prvih 6 mjeseci, što ne smatramo da ide u prilog očuvanja neminovnog i potrebnog očuvanja temeljnih ljudskih prava ljudi koji se nalaze pod istragom. Što se tiče žalbe Vrhovnom sudu, jasno je da se time postupak ponešto usporava, to je činjenica. Jednostavnije je, žalbeni postupak sada ide prema ovom prijedlogu na županijski sud. Jednostavnije je obratit se županijskom sudu koji je najvjerojatnije u istoj zgradi ili tu negdje blizu i ljudi se poznaju i lakše će komunicirati, od jutra do popodneva se dogovore što će napraviti sa tom žalbom. dvije su opasnosti tu. Jedna je manipulacija pritvorom. Bez obzira što se mi zapravo kunemo u činjenicu da je sudstvo sasvim nezavisno i da mi od sudstva se distanciramo i sudstvo radi svoj posao, mi se tu ne smijemo previše petljati, dobro znamo iz prakse da to nije uvijek tako. Postoji velika mogućnost dogovora, da bi se dobilo na vremenu, da bi se postupak proveo onako kako je to zamišljeno. Dogovora između županijskog i i općinskog suda u situaciji kad to odnosno istražnog suca u situaciji kad to ne bi smjelo biti. Vrhovni sud je dalje, Vrhovni sud je po definiciji nezavisan, nezavisniji od bilo koga drugoga u sudskoj vlasti Republike Hrvatske i uvjereni smo da je žalbena stepenica Vrhovnom sudu dobro sada postavljena. Još jedan argumenat zašto bi to u čitavoj državi trebalo biti jedno tijelo. Naime, to je i ujednačavanje prakse. Postoje jasni razlozi zbog kojih se može uvesti pritvor u istražnom postupku, utjecaj na svjedoke, eventualno ponavljanje krivičnom djela i tome slično. Međutim, tumačenje toga prema sadašnjim nekim presudama Vrhovnog suda na žalbe, vidi se da je u tumačenju toga dolazilo do vrludanja pa čak i prema riječima Vrhovnog suda do zlouporabe pojedinih odredbi ovog procesnog zakona. U onom trenutku kad o tome odlučuje jedno tijelo, dakle Vrhovni sud osigurana je u najmanju ruku ravnopravnost svih sudionika i uniformirana praksa u takvim postupcima. Čini nam se u klubu Hrvatske narodne stranke da se time odstupa od onih načela i želja koje smo dosta puta razgovarajući o reformi pravosuđa govorili, ujednačavanja sudske prakse, da se ovdje od tog načela odstupa. Drugi dio izmjena i dopuna zakona tiče se korištenja audio-video linkova i drugih vrsti tehničkih pomagala u provođenju postupka. Naravno, to je diktirano aktualnim potrebama i željama da Hrvatska u potpunosti preuzme sva suđenja za ratne zločine, u takvim suđenjima sasvim sigurno ta tehnička pomagala će se trebati i morati koristiti i postupci kojima se obrađuje krupni kriminal gdje je isto tako recimo, nemoguće ili teško doći do do konkretne osobe osim na ovaj način, taj dio promjena naravno u potpunosti podržavamo jer on je aktualan, on je moderan i konačno imaju ga svi sustavi u uređenoj Europi. Treći dio se tiče proširenja popisa dijela za koje se omogućuje provođenje posebnih mjera u istražnom postupku. Radi se o prisluškivanju, nadgledanju, praćenju i tim posebnim mjerama, da znamo o čem se radi, Takvo proširenje je u načelu uvijek opasno. Naravno, mi smo sad u akciji provođenja antikorupcijskog plana Vlade i to je hit tema o kojoj smo i jučer razgovarali, o kojoj ćemo vjerojatno i danas razgovarati, svih ovih dana, i ovakve mjere upravo u ovim kaznenim djelima, naravno da da olakšavaju postupak istražnih organa i vjerojatno ih je i potrebno uvesti. To je popis kaznenih djela koja se zapravo i ne mogu dovesti do finalizacije bez takve bez takve vrste postupaka. Međutim, priznajmo svi iskreno. Policija i državni odvjetnici i sudovi nikad neće u značajnoj mjeri stati na kraj korupciji korupciji i teškim koruptivnim djelima od političke korupcije do gospodarstvene ako se u taj postupak dobrom voljom ne uključi i politička vlast i ako se u taj postupak prije i iznad svega ne uključe porezne vlasti. Porezne vlasti koje trebaju ustanoviti tko je što zaradio a tko što ima. I ako netko ima značajno više od onog što je zaradio, daljnji dokazi da se radi o kriminalu zapravo nisu ni potrebni, o nekoj vrsti kriminala tu se u svakom slučaju radi. u redu ovo. Potrebno je pratiti kriminalce, potrebno ih je snimati tajno, potrebno je raditi sve to. Ali ako nismo spremni poduzeti jednu temeljitu poreznu reformu, gdje će porezna uprava raditi obavezno sve ono što je danas u zakonu kaže da može raditi od svega ovoga neće biti puno vajde. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Emil Tomljanović, izvolite. Hrvatske demokratske zajednice predloženi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku naravno podržava. Sam zakonski prijedlog sadržava tri bitne izmjene, prva izmjena odnosi se na trajanje pritvora. Odnosno određivanja trajanja pritvora u stadiju istrage. Radi se uistinu o vrlo osjetljivom pravnom institutu kojeg uvijek treba sagledavati u okviru mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika i provođenju drugih mjera opreza u smislu vođenja kaznenog postupka. Temeljem izričite zakonske odredbe sud uvijek pri odlučivanju o mjerama osiguranja nazočnosti okrivljenika i drugim mjerama opreza s jedne strane mora paziti da se ne primjenjuje teža mjera ako se ista svrha može postići blažom kaznom, a s druge pak strane sud će i to po službenoj dužnosti ukinuti mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika ako su prestali zakonski uvjeti za njihovu primjenu ili su nastupili uvjeti da se ista svrha može postići i blažom mjerom. Pritvor se određuje pisanim rješenjem nadležne sudbene vlasti, a pritvor određen rješenjem istražnog suca ili pritvor koji je prvi puta određen tijekom istrage odlukom Vijeća može trajati najdulje mjesec dana od dana lišenja slobode. E sada u stavku 2. članka 106. dolazi do izmjene koja bi uistinu trebala predstavljati kvalitativan pomak u smislu vođenja pritvorskih predmeta. Naime predloženo rješenje nudi mogućnost da istražni sudac sam ili na prijedlog državnog odvjetnika može pritvor produljiti i to prvi puta za još najviše 2 mjeseca i naravno drugi puta za još najviše 3 mjeseca. Predloženim rješenjem ne samo da o ovom produljenju pritvora neće u prvom stupnju odlučivati, dakle u prvom stupnju odlučivati dva raspravna vijeća županijskih sudova već će se zasigurno postići sljedeće: u tijeku pritvora u istrazi skratilo bi se vrijeme odlučivanja po žalbama. Drugo, postiglo bi se i rasterećenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske dakle koji više ne bi rješavao ove predmete. I treće, istražni sudac dobio bi ne samo značajniju ulogu već bi istražni postupak u cjelini trebao trebao biti znatno efikasniji. I upravo u izloženom smislu prvi dio izmjena treba podržati. Nadalje, drugi dio izmjena i dopuna odnosi se na reguliranje audio video konferencija kao načina pružanja pravne pomoći u našem kaznenom postupku. Naime iako je Republika Hrvatska potpisala drugi dopunski protokol europskoj, o Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima koji regulira mogućnost uporabe audio vizualnih konferencija u kaznenom postupku isti nije ratificiran. Međutim predlaže se regulacija pravne pomoći upravo u unutarnjem pravu. Dakle prije ratifikacije samog protokola otklonile bi se sve poteškoće za provedbu izvođenja dokaza putem audio vizuelnih konferencija odnosno telefonske konferencije. Nedvojbeno predmetna izmjena odnosno dopuna kaznenog procesnog prava omogućava uporabu suvremenih oblika komunikacije pri provedbi pravne pomoći, a što u konačnici doprinosi i ubrzanju i učinkovitosti samog kaznenog postupka. Nadalje nadopunjuje se katalog kaznenih djela za koja se može odrediti provođenje posebnih izvidnih mjera dakle onih kojima se privremeno mogu ograničiti određena ustavna prava građana. Bez obzira radilo se o nadzoru i tehničkom snimanju telefonskih razgovora, ulazak u prostoriju radi provođenja tehničkog snimanja, trajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta, uporabi prikrivenih istražitelja i pouzdanika, simuliranom otkupu predmeta ili nadziranju prijevoza isporuka i predmeta posebne izvidne mjere bit će moguće odrediti i za koruptivna kaznena djela u ovom smislu izmjena dakle davanje i primanje mita u gospodarskom poslovanju, ali isto tako po prijedlogu dakle i kazneno djelo računalne prijevare i protuzakonitog posredovanja gdje je u ovom smislu izmjena osnovni kriterij uvrštavanja ovih kaznenih djela u predmetni katalog. Dakle kaznena djela sa koruptivnim elementom. Shodno svemu izloženom s obzirom da se radi o izuzetno ove 3, 3 dakle, 3 bitne promjene koje bi trebale u konačnici rezultirati poboljšanjem efikasnošću samog kaznenog postupka Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice naravno stoji na stanovištu da ovaj zakon u smislu njegovih izmjena i dopuna apsolutno treba podržati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub zastupnika HSS-a poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolege i kolegice zastupnici, pa evo kao što je iz prethodnih izlaganja evidentno ovdje se zapravo radi o tri izmjene i sa aspekta Kluba Hrvatske seljačke stranke protiv tih izmjena dakako da nemamo ništa međutim same predložene izmjene neće postići cilj ukoliko je cilj ove Vlade suzbijanje kriminaliteta i efikasna borba protiv kriminaliteta. Uvijek smo u ime Kluba iznosili da se nikada nismo protivili izmjenama i dopunama Zakona ukoliko one predstavljaju otklanjanje uočenih nedostataka koji su uočeni tijekom sudske prakse i tijekom uopće životne prakse. Međutim u ovom slučaju se evidentno radi tek o vatrogasnim mjerama. O vatrogasnim mjerama koje će možda djelomično ubrzati postupak međutim mi se pitamo zbog čega se u ovakvim slučajevima ne želi pristupiti sustavnom rješavanju problema. I kad smo raspravljali o Kaznenom zakonu i kad smo raspravljali o Strategiji borbe protiv korupcije i kad smo raspravljali i o drugim zakonima i kad smo na koncu raspravljali o izvješću pučkog branitelja tada smo vidjeli da postoji niz razloga zbog kojih se Republika Hrvatska, evo mogli smo i jučer u izvješću vidjeti neuspješno bori sa, protiv kriminala i neuspješno se bori protiv mita i korupcije. Dakako da je za uspješno suzbijanje kriminala prije svega potrebna pravodobno otkrivanje i sankcioniranje. I ove izmjene i dopune jesu usmjerene na to međutim nisam optimista u tom smislu da bih rekla da samo riješili sve probleme. Česte izmjene i dopune zakona, ovakve vatrogasne mjere otežavaju i rad samih sudova. Otežava se stvaranje sudske prakse i vrlo često možemo naići na pritužbe sudaca koji sami kažu da od silnih izmjena i dopuna više ne znaju šta bi i kako bi radili? Zbog toga iako podržavamo ove izmjene ukazujemo na potrebu sustavnog postupanja ovome rješenju. Zbog čega ne razmislimo o potrebi upravo poduzimanja onih mjera na koje je ukazao sam pučki pravobranitelj? Raspravljajući o izvješću pučkog pravobranitelja citirali smo ovdje za ove govornice ono što je pučki pravobranitelj rekao. On je izrijekom rekao da naša sudbena vlast, odnosno neki suci u sudbenoj vlasti nisu nezavisni nego su usko povezani za interesnim lobijama. Pa čak je išao u ocjenu tako daleko da je rekao "povezanim sa kriminalnim miljeom". Dakle, za efikasnu borbu protiv kriminala prije svega, potrebno je osigurati pravodobno i efikasno otkrivanje počinitelja kaznenog djela. Nisam sigurna da smo u tome sve napravili. Svjesni smo i vi i mi smo svjesni toga da vrlo često se izbjegava prijava kaznenog djela i počinitelja kaznenog djela iz nepovjerenja prema sudbenoj vlasti, iz nepovjerenja u funkcioniranje pravne države i iz činjenice je i ona policija koja utvrdi, otkrije počinitelja nakon 2 dana sam taj počinitelj prijeti se policajcima ili građanima koji su prijavili kazneno djelo. Tu nismo ništa učinili. Produžavanje pritvora shvaćam da je u ovom trenutku potrebno, međutim samo produžavanje pritvora neće riješiti onaj temeljni problem, neće riješiti pitanje zadržavanja predmeta dugo u ladicama i na taj način iščekivanje i čekanje zastarnih rokova. Što smo napravili da bismo pojačali odgovornost onih koji, ne znam, neću reći iz kojih pobuda, ali upravo onako kao što sam rekla, duboko u ladicu stave predmet i taj predmet teško će ugledati svijetlost dana. Bez stegovne odgovornosti nije moguće očekivati efikasnu sudbenu vlast kao preduvjeta uspješne borbe protiv korupcije. Nama jest obveza suzbijanje kriminala. Bilo nam je svima jučer drago čuti kad nam je premijer rekao kako smo za 13 mjesta na onoj ljestvici, da nam je status poboljšan. Međutim, sinoć gledajući "Dnevnik" Hrvatske televizije bili smo debelo razočarani. Jer ono što je temeljni problem funkcioniranja i u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i svakog drugog oblika života, zapravo smo pali na ljestvici između 16 i 20 mjesta. Poseban problem korupcija i nefunkcioniranje pravne države. Dakle, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će ovaj Prijedlog izmjena i dopuna, uz ovo ukazivanje da su to vatrogasne mjere i da tim vatrogasnim mjerama neće se postići cilj ukoliko je zaista iskreni cilj efikasno suzbijanje kriminala. upuštanja u rješavanje problema, baš ako hoćete imenovanja sudaca i provjere njihove stručnosti, pa baš ako hoćete i utvrđivanja kaznenih djela sudaca koji tijekom predmeta počine ta kaznena djela, iluzorno je očekivati da će građani Republike Hrvatske steći povjerenje u funkcioniranje pravne države. Da će se i oni osjetiti obveznima u otkrivanju počinitelja kaznenih djela i počinitelja kaznenih djela, a dokle god u jednoj državi nije angažirano na suzbijanju toga zla svatko. Od običnog građanina do svih državnih tijela i institucija, kako je to zakonom uređeno. Mi ćemo sve do tad donositi ove vatrogasne mjere i ovakve vatrogasne mjere, a nakon određenog vremena morat ćemo priznati činjenicu unatoč svega toga nismo uspjeli. A nismo uspjeli zbog toga što nismo imali snage i hrabrosti ući u onaj meritum, u onaj srž, u onaj osnovni razlog zašto je to tako. A zašto je to tako ponovno naglašavam, neću ponovno citirati, ali naglašavam, dobro pročitajmo još jednom izvješće pučkog branitelja jer pučki pravobranitelj je bio vrlo precizan, vrlo jasno nam je ukazao na temeljne probleme i razloge. I nasuprot toj preciznosti i konkretnosti pučkog branitelja, nažalost, parlamentarna većina nije smogla snage da donese takve zaključke koji bi obvezivali, tražili od Vlade Republike Hrvatske da se sustavno upusti u borbu protiv toga i ne bismo u tom slučaju imali samo ovakve vatrogasne mjere koje nažalost neće dovesti do potrebitog nam cilja. Hvala. Hvala. Za Klub SDP-a, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Dozvolite da u ime našeg Kluba iskažemo jednu opasku koja zapravo izražava pomalo i naše nezadovoljstvo. Smatramo da nije dobro iz čistih pragmatičnih razloga praviti izmjenu i dopunu temeljnih zakona Republike Hrvatske kao što su kazneni postupak, kao Zakon o kaznenom postupku ili bilo koji drugi zakon koji temeljito uređuje pojedinu oblast društvenog života. Drugo što također smatramo, smatramo da ne bi trebalo pod sugestijama donositi izmjene i dopune Zakona nego da to mora biti s jedne strane i potreba zakonodavne regulative i uređivanje društvenih odnosa i postupka kao u njima od strane od strane interesa Republike Hrvatske i s druge strane radi efikasnosti vladavine prava i pravne države u Republici Hrvatskoj. Treće što moramo naznačiti. Ako se već pravi izmjena i dopuna Zakona pa se onda poziva i na Europsku uniju, odnosno usklađivanje s Europskom unijom onda barem tekst zakona koji se usklađuje sa dokumentom Europske unije morao bi imati za pretpostavku da je dokument Europske unije s kojim se usklađuje Zakon stupio na snagu u Ne može biti razgovora o tome da se primjerice ovaj Zakon usklađuje između ostaloga i sa drugim dopunskim Protokolom Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći, a u isto vrijeme napisat u samom obrazloženju da je to ovaj dokument, taj protokol usvojila samo Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Latva, Litva, Poljska, Švicarska i Slovačka. Dakle, u Europskoj uniji još nije Prema tome, očigledno da ovaj razlog i iz ovog formalnog razloga zapravo u usklađivanju ovog dokumenta sa Europskom unijom ne stoji i da hitni postupak po tom osnovu nije prihvatljiv. Treći, znate, ova su pitanja vrlo ozbiljna bez obzira što se čini da se radi o samo 3 pitanja vezano za izmjenu Zakona o kaznenom postupku i ona s jedne strane mogu doprinijeti efikasnosti pravosuđa, ali s druge strane mogu dovesti u upitnost zaštitu prava primjerice okrivljenika. I u tom pogledu valja voditi također računa. Četvrto. U isto vrijeme radna grupa pri resornom ministarstvu radi na izmjeni i dopuni Kaznenog zakona sveobuhvatno. Koja bi trebala u cijelosti urediti ovo pitanje. Pa čak se vode vrlo ozbiljni razgovori da se možda pojavi potpuno novi Zakon Zakon o kaznenom postupku. Nema nikakvog smisla, negdje 3 do 5% tih, te materije donositi sada po hitnom postupku a u isto vrijeme očekivati potpuno novi zakon. E sad, koja je to pragma. Pragma je zapravo da se pokuša pokazati, prikazati, dokazat kako je Hrvatska i po ovom pogledu osigurala dodatne instrumente za borbu protiv mita i korupcije s jedne strane i s druge strane da bi osigurala zapravo kvalitetno postupanje u kaznenim djelima u suradnji sa zemljama u regiji, kao što je to na kraju krajeva napisano u ovom u ovom dokumentu, a zapravo radi s jedne strane suđenja za kaznena djela ratnog zločina i zločina protiv humanitarnog prava s jedne strane i s druge strane radi suđenja o mogućim kaznenim djelima protiv organiziranog kriminala zatim terorizma i eventualnog šverca oružjem, drogama itd. u regiji. Sad dopustite nekoliko pojedinačnih primjedbi. Prvo, sasvim je točno da izmjenom i dopunom članka 106. po kojem bi se praktički osiguralo da trajanje u pritvoru odlučuje istražni sudac, da je to jedna norma koja skraćuje postupak, da u takvoj situaciji sasvim sigurno ono vrijeme koje je potrebno za šetanje spisa iz županijskog suda prema Vrhovnom sudu prestaje biti relevantno itd., ali ali dozvolite ako se unaprijed zna za to vrijeme i unaprijed ponaša od strane nadležnog odvjetništva, odnosno istražnog suca u pokretanju postupka onda to i nije tako veliki problem, vezano za uštedu tog vremena. Međutim, nastaje ozbiljan problem, ako se ima u vidu da će istražni sudac sam ili na prijedlog državnog odvjetnika produžiti pritvor prilikom istrage i to prvi puta najviše za dva mjeseca a onda još tri mjeseca. Prema tome, ako imate prvo 30 dana, pa 2 mjeseca, pa 3 mjeseca, ukupno 6 mjeseci i u takvoj situaciji se postavlja vrlo ozbiljno pitanje da li može doći do prividne, neću govorit o sadržaju, al' prividne sprege i interesa primjerice tužiteljstva istražnog suda nasuprot okrivljeniku. Kako i okrivljenik da zaštiti svoja Ustavom zajamčena prava vezano za to da se u dostojanstveno i u skladu s Ustavom i zakonom postupa i prema okrivljeniku odnosno svakoj osobi u bilo kom postupku kod nas. U takvoj situaciji zapravo bi trebalo sasvim ozbiljno, naravno postoji mogućnost i vjerojatno i na takvo rješenje istražnog suca će moći biti mogućnost prigovora odnosno žalbe. Ali šta smo onda dobili ako će biti na svaku od takve situacije žalba, pa onda zapravo onaj postupak koji smo htjeli skratiti nije skraćen. Troškove koje smo htjeli umanjiti, nisu umanjeni, dapače su povećani. I osim toga to je otvoreno da se dodatno zapravo nametne dodatne postupovne radnje i odvjetništvu, branitelju i naravno Državnom odvjetništvu. U takvoj situaciji bi trebalo malo, u tom djelu posebice razmotrit i otvoriti jednu drugu stvar. Treba razmotriti o kojim kaznenim djelima koje su osobito teška i opasna po društvenu zajednicu bi trebalo dati pravo istražnom sucu da sam može odlučit, naravno, zbog sprječavanja okrivljenika eventualno da utiče na svjedoke, da prikrije dokumente itd., da ne govorim sada o svim tim razlozima, da bi zapravo mogao sam odlučiti, naravno, ostaviti doduše žalbu, mogućnost žalbe zatvoreniku. Ali, znate za sva djela, bojim se da će se dogoditi čitav niz radnji koje će zapravo u našoj praksi, poznajući našu praksu zapravo dovesti do pomalo, ako ne ponekad i komičnih stvari. Dakako, valja ovdje voditi isto tako računa oko pravne pomoći. Mi u tom dijelu u cijelosti podržavamo. Podržavamo i ova audio-video Uostalom, vidimo i sami iz obrazloženja da je za taj dio već pripravan naš sud u Zagrebu da to može raditi, da je osječki i vukovarski sud pripravljen itd. Prava je šteta šta nisu i drugi ali ima jedna stvar koja je ovdje jako važna. Nije dovoljno otvoriti prostor da se takva sredstva u sudskom postupku mogu koristit a u isto vrijeme ne propisati minimum. Ja podsjećam da i u Europi postoji pravilo kod većine zemalja da su detaljno propisali kako se takova sredstva mogu koristit u dokaznom postupku tada, a kod nas mi propisujemo da se mogu koristiti ali ne propisujemo i kako se mogu koristiti i kakav je postupak njihove primjene kod izvođenja dokaza. Bojim se da ćemo time otvoriti veliki problem i da ćemo zapravo trebati ne samo sudsku praksu nego i isto tako kao i kod pitanja pritvora, na već postignutu i ujednačenu sudsku praksu, zapravo ćemo staviti po strani radi toga da bismo dobili nekakav efikasnost koja ne mora biti uvijek i na dobrobit zaštite prava i pravnih radnji. I još jednu primjedbu kao vrlo konkretnu, za kaznena djela za koja bi se mogla provoditi posebne izvidne radnje. Vrlo je interesantno da je predviđeno primjerice za davanje mita iz članka 348. također moguće izvidnu kaznenu radnju. Ali nije predviđena i moguća posebna izvidna radnja za primanje takvog mita. Dakle, ima za gospodarski mit, ima za gospodarski i za davanje i za primanje ali ovdje piše isto za davanje mita članak 348., a u članku 348. postoji odgovornost i za primanje takvog mita. Prema tome, zašto nije i za taj dio predviđena posebna izvidna radnja itd. Mislim da se Mislim da se vjerojatno radi o grešci. Ja mislim da bi ovdje trebalo dati i za davanje i primanje mita iz članka 349. KZ-a itd. Prema tome dosta je interesantno i to da se isto tako zloupotreba u obavljanju dužnosti državne vlasti omogući u posebne izvidne radnje sa zloupotrebom u obavljanju dužnosti lokalne i regionalne vlasti. To je vrlo važno. Šta je sa javnim ustanovama? Šta je sa trgovačkim društvima i drugim organizacijama koje obavljaju javne ovlasti? Tu se zapravo otvara čitava lepeza ne samo s aspekta izmjene i dopune Kaznenog zakona nego i izmjene samog Zakona o kaznenom postupku nego i izmjeni i dopuni samog Kaznenog zakona i u tom pogledu mi smatramo u Klubu zastupnika SDP-a da je prava šteta da ove tri bitne izmjene, nismo proveli prethodnu, odnosno raspravu u prvom čitanju, ne po hitnom postupku, s jedne strane i s druge strane da ta ista rasprava zapravo posluži radnoj grupi da čuje i mišljenje Sabora ako nećemo nećemo donositi posebne zaključke i odluke u vezi sa takvom raspravom koje bi trebala imati u vidu kod izrade ove cjelovite reforme. Zašto je to važno naznačiti? Zato što između ostaloga, ako pogledate očitovanje nadležnog ministarstva, vezano za usklađivanje sa stečevinom Europske unije, onda ćete vidjeti na kraju krajeva pod točkom 7., sudjelovanje konzultanata u izradi nacrta prijedloga propisa i njihovo mišljenje …/Govornik se ne razumije./… ništa. Logično da nema ništa jer zapravo je to prebeznačajna … /Govornik se ne razumije./ … za njih izmjena u odnosu na ukupnu izmjenu s jedne strane i s druge strane veoma, veoma hitra zapravo iz pragmatičnih razloga ne radi usklađivanja s prijedlog za izradu pročišćenog teksta pa to imamo ali nema isto tako nigdje nije napisano zapravo da je ovaj tekst usklađen i s kojim aktom. Osim što se spominje kao posebni akt dopunski protokol Europske konvencije o uzajamnom sudskoj pomoći u kaznenim stvarima koji nije stupio na snagu u Europskoj uniji. Prema tome ostaje zapravo nešto što je daleko važnije, a što mi nemamo u raspravi uz popratno kao dokument ovaj a to su međunarodni bilateralni ugovori Republike Hrvatske u regiji koje imamo koji se zapravo odnose na ovu međunarodnu između ostaloga pravnu pomoć u rješavanju sukoba, kaznenih djela u kaznenom postupku koja su za rješavanje odnosa u regiji kao što je primjerice međunarodni ugovor koji smo sada potpisali sa Srbijom o pružanju pravne pomoći, o uzajamnoj pravnoj pomoći koji bi trebao biti važan zapravo i kao podloga za ovakva rješenja. Zašto? Zato što između ostaloga valja reći da to što taj protokol traži mi smo riješili međudržavnim ugovorima, a zašto bi bili i u ovom segmentu pokusni kunići ako ne možemo razraditi ga do kraja? Prema tome trebalo bi to pitanje razraditi do kraja. Nakon što se razradi do kraja onda prihvatiti da neovisno o tome je li protokol stupio ili nije stupio na snagu praktički imamo to riješeno, ali nemojmo se pozivati na protokol koji nije stupio na snagu, a da praktički onda ishitreno samo globalno, a ne i detaljno riješimo pojedino pitanje, a za kazneni postupak se ipak moraju detaljno riješiti pitanja kako radi toga da se osigura puna procedura i puna mogućnost s jedne strane obrane, s druge strane tužiteljstvo tako i naravno da se radi zaštite interesa državne vlasti ali i prava i interesa okrivljenika koji sudjeluje u tom postupku. Zbog toga mi iz Kluba zastupnika SDP-a ćemo podržati potrebu donošenja ove izmjene i dopune Zakona ali i skrećemo pozornost na sve ove primjedbe s nadom da će se do druge izmjene i dopune zakona koja će vjerojatno ubrzo uslijediti, koja bi morala biti sveobuhvatna. Zapravo sve ove primjedbe imati u vidu i nastojati ih ugraditi tako da definitivno dobijemo jedan kazneni zakon, o kaznenom postupku koji će s jedne strane biti usklađen sa dokumentima Europske unije koji su na snazi s idejama buduće izmjene u krajnjoj liniji, regulative u, Europske unije u ovome segmentu, ali ono prije svega i iznad svega sa interesima i potrebama Republike Hrvatske u ovom području da bude s jedne strane efikasna pravna država, a s druge strane da svim sudionicima omogući zaštitu njihovih prava i interesa u skladu s Ustavom i zakonom. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Rade Ivas. **Ivas, Rade (HDZ)** Poštovani potpredsjednice, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o kaznenom postupku s Konačnim prijedlogom zakona, a koji je u ovu saborsku proceduru uputila Vlada Republike Hrvatske. Ovim izmjenama i dopunama kaznenog postupka vrši se ustvari usklađivanje istog s odredbama druge, drugog dopunskog Protokola Europskoj konvenciji, o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenom postupku, koju je Republika Hrvatska potpisala 2004. godine te na taj način isti Zakon usklađujemo s pravnim stečevinama Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Ustvari predloženim izmjenama reguliraju se tri bitna pitanja. Prvo, pritvor u istrazi. Drugo, uvođenje instituta pravne pomoći putem audio, video konferencije i telefonske konferencije. I treće, proširivanje kataloga kaznenih djela za koje se mogu provoditi istražne, posebne izvidne radnje. Članak 106. Zakona o kaznenom postupku regulira trajanje pritvora u stadiju istrage. Kako ovo zakonsko rješenje ne omogućuje efikasnost postupka u pritvorskim predmetima jer u stadiju pritvora u istrazi … /Govornik se ne dio vremena provodi ustvari na putu od Županijskog suda do Vrhovnog suda a radi mnogo, odluka o mnogim žalbama na rješenje o produživanju pritvora ovim predloženim izmjenama Vrhovni sud više ne bi rješavao o žalbama na rješavanja o pritvoru u tijeku istrage već bi rješenja za prvih 6 mjeseci donosio sam istražni sudac, a o žalbama na ta rješenja odlučivalo bi nadležno Vijeće Županijskog suda kako je to i propisano člankom 2. Zakona o kaznenom postupku. Ovim izmjenama povećava se efikasnost poslovanja o pritvorskim predmetima te se Vrhovni sud rasterećuje dijela poslova za koje nije neophodno da se rješava, a dok istražni sudac dobiva značajnu ulogu u okviru ovih radnji i smatram da je ovaj prijedlog dobar i da ga treba i prihvatiti uz sve primjedbe koje smo ovdje čuli od pojedinih zastupnika. Dalje. Prijedlogom zakona uvodi se i novi institut pod nazivom pravna pomoć, a kojim se uvodi u upotrebu suvremeni oblici komunikacije pravne pomoći kao što je audio-videona konferencija i telefonska konferencija, a što će također ubrzati učinkovitost kaznenog postupka. Tako je u člancima od 162.a do 162.c propisano tko je ovlašten zatražiti odnosno dati pravnu pomoć za potrebe vođenja kaznenog postupka te tko je ovlašten pod kojim uvjetima odbiti davanje pravne pomoći, koje se radnje na koji način mogu u kaznenom postupku obavljati uz pomoć audio-video konferencije ili telefonske konferencije te način na koji se ista provodi. … suvremeni oblici komunikacije pravne pomoći uvele su već mnoge europske zemlje. No i do sada je u našem pravnom sustavu bilo moguće, ali indirektno provođenje audio vizuelne konferencije kao načina pružanja pravne pomoći i to temeljem članka 10. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima a isto tako kao što sam spomenuo i drugi dopunski protokol Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima koje je Hrvatska potpisala 2004. godine regulira se mogućnost uporabe audio-videone konferencije u kaznenom postupku. No kako se u našem kaznenom postupku izvođenja dokaza putem ovih suvremenih metoda odnosno audio videone konferencije ne može provoditi izravno, upravo ovim izmjenama se to i omogućuje. bitno što se ovim dopunama, izmjenama i dopunama Zakona predlaže je, je izmjena članka 181. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku a kojim se dopunjuju katalog kaznenih djela za koji se mogu provesti posebne izvidne mjere, a u skladu sa izmjenama i dopunama Kaznenog zakona te konvencije o kibernetičkom kriminalitetu i Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv korupcije. Naime, prema važećem članku katalogu nisu bila navedena određena koruptivna kaznena djela kao što su kaznena djela iz članka 294a. Kaznenog zakona, primanja mita u gospodarskom poslovanju te članka 294b. Kaznenog zakona davanja mita u gospodarskom poslovanju. Mislim da je dobar i amandman koji je Odbor za pravosuđe predložio da se proširi katalog kaznenih djela i sa kaznenim djelom iz članka 224a. Kaznenog zakona kaznena djela računalne prijevare i članka 344. Kaznenog zakona kaznena djela protuzakonitog poslovanja. Dopunjavanjem kataloga kaznenih djela sa svim ovim koruptivnim djelima sasvim je opravdana jer je opće poznato da se korupcijska djela u pravilu čine u četiri oka bez svjedoka, bez materijalnih pragova i jedini i učinkovitiji način dokazivanja istih je provođenje ovih posebnih istražnih radnji. I na kraju mogu zaključiti da se ovim izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim zakonima, da će se kazneni postupak povećati njegova učinkovitost i efikasnost i da iz tih razloga treba ove izmjene i dopune prihvatiti. Hvala Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici! Dozvolite mi u završnom osvrtu samo zahvaliti na podršci ovim relativno kratkim ali ipak nadam se bitnim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku ali i nešto širem kontekstu koja se vodilo o raspravi o prijedlogu ovog zakona. Naime, to je prigoda reći da kad je riječ o reformi kaznenoga postupka ovo nije kraj. Naime, u tijeku je i predlaže se i pripremit će se jedna sustavna reforma kaznenoga postupka. Međutim, sustavna reforma kaznenoga postupka zahtijeva vrijeme i zahtijeva neke analize upravo zato da bismo izbjegli česta ponavljanja i da onda dolazimo često sa izmjenama i dopunama zakona primjerice čak i poput ovoga koji se već četvrti put mijenja. Međutim, ako radimo sustavu izmjenu kažem to zahtijeva vrijeme, zahtijeva potrebno vrijeme za procjenu toga što je doista cilj potreba Hrvatske. U tom pravcu u tijeku je …/Govornik se ne razumije./… radna skupina, u tijeku je jedan mali projekt u kojem sudjeluju konzultanti strani koji trebaju pomoći nam u tome odnosno dati komparativni prikaz kuda ide i kakko je reguliran kazneni postupak u drugim zemljama kako bi se Hrvatska mogla opredijeliti na tom putu za najbolja moguća rješenja. Dakle, u tom pravcu prvo će Vladi Republike Hrvatske upravo zbog značaja opsežnosti promjena, zbog pripreme sustava jer će zahtijevati potpuno novu ulogu policije, Državnog odvjetništva i u konačnosti suda to zahtijevati i dodatno možda zapošljavanja, sasvim sigurno edukaciju, opremanje i financijska sredstva. Vladi Republike Hrvatske će se zbog toga u prvom redu predložiti platforma načela koje mogu prezentirati i biti u ovom Saboru i prije podnošenja teksta zakona upravo zbog toga kako bi se procijenilo i ocijenilo unaprijed da li je put kojim se ide sa takvim sustavnim velikim zahvatom i on će trajati određeno vrijeme. I u tom pravcu je upozorenje da treba biti sustavan i jasan su uvijek dobro došla. živimo u dinamično vrijeme a i pravo i uopće promjena zakonskih okvira je izuzetno dinamična, i to nije samo slučaj u Hrvatskoj gdje bi se to možda i moglo i shvatiti zbog toga što smo mi još uvijek zemlja u tranziciji koja je duboko mijenjala sustav i gdje je trebalo onda na određene pojave u praksi brzo reagirati nego se događa u zemljama Europske unije jednostavno zato što dinamično vrijeme zahtijeva brzu reakciju sustava osobito na razne oblike kriminalnog ponašanja, i tu je Međunarodna zajednica, neću reći da ima problema ali traži sustavna i učinkovita rješenja da tome ponašanju, tim devijacijama koje su inače po svojoj izvedbi sofisticirane, prikrivene stane učinkovito na put. U tom pravcu donosi se niz međunarodnih akata i dokumenata na koje onda treba reagirati i s kojima treba usklađivati naše zakonodavstvo. Zato se katalog kaznenih dijela koji se odnosi na posebne iznimne mjere …/Govornik se ne razumije./… kaznena mjera u tom pravcu proširuje i na ova koruptivna kaznena djela. moram reći vezano za ova izlaganja da kod navođenja pravnih izvora Vlada Republike Hrvatske navela je kao pravni izvor i drugi dodatni protokol o Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima. Istina jest i zato i u navođenju pravnih izvora on se ne navodi kao nešto s čim se u ovom trenutku Republika Hrvatska usklađuje zato što nije na snazi jer ga nije ratificirao dovoljan broj država. Međutim, obrazloženje ovoga teksta zakona Vlada kao predlagatelj jest navela da on doista nije ratificiran, u …/Govornik se ne razumije./… broju država nije na snazi, da ga je Republika Hrvatska potpisala ali ga nije ratificirala, ali tim se protokolom, Drugim dopunskim protokolom regulira pitanje međunarodne pravne pomoći. Ono što jest navedeno i što mislim čini mi se da jasno piše to je činjenica da upravo zbog ovih navedenih razloga jer ga nije ratificirao dovoljan broj država pa uključujući naše susjedne države se korištenje suvremenih metoda audio video konferencije ne bi moglo primijeniti čak i da ga je Republika Hrvatska ratificirala. Međutim, upravo zbog činjenice da suvremeni oblici kriminala, globalna u ovom slučaju osobito regionalna suradnja zahtijevaju i nalažu zapravo potrebu omogućavanja korištenja tih metoda predlaže se uz postojeći Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima sada to detaljnije regulirati i ovim zakonom i drago mi je da je to zakonsko rješenje U širem kontekstu doista cilj ovoga zakona nije neposredno izravno samo ova promjena koja treba doprinijeti učinkovitoj borbi protiv kriminala. Zato cilj ovoga zakona samo sa ove tri izmjene doista nije. Ali drago mi je i slažem se sa ovim dijelom da Hrvatska država ne može samo represivnim mjerama pokazivati svoju spremnost i odlučnost u borbi protiv kriminala. U krajnjoj liniji, represivni aparat stupa na kraju i svoju učinkovitost pokazuje uspješnim …/Govornik se ne razumije./… i kažnjavanjem. Zato kazneni sustav i kazneno zakonodavstvo je ono koje represijom odnosno vođenjem kaznenih postupaka kažnjava i onda posebno suzbija, a suzbijati po mom sudu barem trebaju i drugi dijelovi sustava zbog kojih bi onda nadam se pravosudni sustav bio barem u tom segmentu manje zaposlen. Ali treba dati učinkovito oruđe pravosudnom sustavu, dakle i ove su metode, kako bi moglo uspješna reagirati i biti učinkovita u procesuiranju kaznenih djela, dakako ne samo koruptivnih ili kaznenih djela organiziranog kriminala nego i svih drugih kaznenih oblika ponašanja. Što se tiče kataloga kaznenih djela, točno je možemo uvijek razgovarati o tom jesmo li sve obuhvatili. Kaznena djela i kazne u biti se promijenjaju, proširuju, rekla sam, to se događa na međunarodnoj sceni jer kriminal ne poznaje granice, međusobno se sve bolje povezuje i zadaća je međunarodne zajednice međusobno povezane da na to uspješno reagira. Vezano za ovaj katalog kaznenih djela Odbor za pravosuđe je dao amandman koji će Vlada Republike Hrvatske prihvatiti i kojima su predložena još dva djela da budu obuhvaćena tim katalogom. To su kaznena djela računalne prijevare i protuzakonitog posredovanja. posredovanja. Uvažene dame i gospodo zastupnici ja doista zahvaljujem na raspravi i podršci ovome zakonu i kažem u širem kontekstu koji mi je dao priliku da u ime Vlade Republike Hrvatske najavim nadam se tijekom 2007. godine doista korjenitu reformu Zakona o kaznenom postupku. Zahvaljujem. Zahvaljujem. S ovim zaključujem raspravu